(HDZ)** Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 223 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku i na temelju članka 159. Poslovnika. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, gospodin Miljenko Pavlaković. Izvolite. **Pavlaković, Miljenko** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Evo, ponovno gospođe i gospodo zastupnici. Prijedlogom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu plina, osnovni razlog za donošenje ovog zakona upravo su potrebe usklađenja sa pravnom stečevinom Europske unije i te nezadovoljavajuća dostignuća stupnja liberalizacije i otvorenosti tržišta energijom. Donošenjem ovog zakona, odnosno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina postigli bi sljedeće ciljeve i to bi bili ciljevi definiranja, zakonom bi se definirali izrazi u sektoru plina, utvrđuje se cjelovit sadržajni obuhvat energetske djelatnosti u sektoru plina i sudionika na tržištu plina uvode se bilančne skupine i voditelji bilančnih skupina kao osnovni subjekti u planiranju potreba za plinom članova bilančnih skupina, što omogućava bolje planiranje predaje i preuzimanje plina i iz transportnog sustava na dnevni nivo za sve članice bilančne skupine. Također, organizira se tržišta plina u pogledu osiguranja energije, uravnoteženja i trgovanje energijom te sankcionira se sudionike na tržištu plina u slučaju nepridržavanja ovog zakona. Također, moram reći da u ime Vlade prihvaćamo amandmane Odbora za zakonodavstvo. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu u ime kluba. SDP-a, gospodin zastupnik Luka Denona. Izvolite. **Denona, Luka (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Znači kasno je doba i dobili smo sada, dobili smo obrazloženje zašto trebamo donijeti ovaj zakon, zapravo izmjene i dopune Zakona o tržištu plina po hitnom postupku i ispričavam se, državni tajnik je li tako? Da. Niste rekli istinu. razumije./ … zbog europskih usuglašavanja s europskom pravnom regulativom. Mislim da to ne stoji i onda nam kažete zbog čega donosimo ovakav zakon iako je kasno vrijeme, ali ne bi bilo dobro da nam kažete da je to zbog

ili propusta koji su onda napravljeni uvađamo sada neke nove termine i pokušavamo sada popraviti taj zakon koji je, ponavljam već usvojen i koji je više-manje u redu. Prvo, ne znam zašto ga donosimo po hitnom postupku jer po hitnom postupku po našem Poslovniku donose se zakoni kojim se sprječavaju, otklanjaju veći poremećaj u gospodarstvu. Niti se događaju veći, niti manji poremećaju u gospodarstvu ako se ovaj zakon donese donese ili ne donese, tako da zaista nema razloga da se ovaj zakon donosi po hitnom postupku, pogotovo kada se u obrazloženju kaže da su pitanja koja će se donijeti, koja se uređuju ovim zakonom da bi se postigli sljedeći ciljevi. Definirali bi se prije svega izrazi cjelovitog sadržaja obuhvatne energetskih djelatnosti u sektoru plina i sudionika na tržištu plina, a to vam prevedeno znači da do sada vjerojatno u tom zakonu 2007. godine nismo znali da ministar je ministar nadležan za energetiku, da je ministarstvo središnje tijelo državne uprave nadležno za energetiku i tako dalje i tako dalje. Mislim da to na takav način po hitnom postupku donositi zakone nije pristojno. Evo, to bih htio reći. Drugo, uveli ste jednu novinu koja je o.k. a to je uvođenje bilančne skupine i voditelja bilančne skupine kao osnovnog subjekta u planiranju potreba za … članova bilančne skupine što omogućuje planiranja, predaje i preuzimanje plina u/i iz transportnog sustava na dnevnom nivou za sve članove bilančne skupine. Kako jesmo 2007. godine donijeli Zakon o tržištu plina, u članku 76. jasno je specificirano što i koji se i kada podzakonski akti moraju donijeti, očito je da su se samo iz tog članka 76. koji ima niz pravilnika koje se trebalo donijeti, jer ovim zakonom, dopunama zakona tražite pravni okvir da donese te pravilnike koji ovim zakonom koji je važeći nisu doneseni, neznam zašto nisu doneseni. Donesena su samo dva i to čini mi se prva dva koja se odnose na organizaciju tržišta prirodnog plina, čak ni ta dva. I sada po ovom novom bi trebali pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina, opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom, mrežna pravila distribucijskog sustava, izmjene postojećih … /Ne razumije se./ … pravila, pravilnik o naknadi itd. Donošenjem ovih pravilnika svi navedeni podzakonski akti ove koje ste vi rekli, zapravo uvode nove subjekte kao što sam rekao to je bilančna skupina na tržište kao što su operater tržišta i neka novina, a to su rigorozni uvjeti prodaje gdje se zapravo sankcionira ako operater ne predvidi ili prekorači po potrošnji ili podbaci u potrošnji morati će platiti nevjerojatno velike kazne. Mislim da to za tržište koje danas raspolažemo nije primjereno i u svakom slučaju nije dobro. Naravno u konačnosti ja to tako čitam, a vi ćete me možda demantirati, taj operator tržišta kao novi subjekt na tržištu plina netko ga treba i platiti, a kao što je poznato iz dosadašnjeg iskustva gdje Hrvatska regulatorna agencija naplaćuje svoje usluge sa 0,05% od ukupnog prihoda a ne recimo dobiti, postavlja se pitanje kolika će konačna cijena plina biti za krajnje korisnike i da li je to ustvari provođenje prave energetske strategije. I ono kad sam ja to pročitao, ja sam barem tako, ja stječem dojam kako se ovakvim izmjenama i dopunama one da vrijede i vrijedile bi za visoko organizirano tržište zasićeno potrošačima i visokim stupnjem industrijalizacije, a sada se pitam da li nama u Hrvatskoj ovako prenormiran zakon treba koja godišnje treba 3,5 milijardi kubika, a recimo jedna Mađarska 12, Italija preko 100 i da li nam treba ovakav glomazni sustav i ovakva reguliranost. Jer rekao sam dodatno ćemo plaćati ovu neću nazvati agenciju, ali operatera tržišta. Rekao sam što je to "Hera" značila pa recimo krenula je sa manje od desetak ljudi, danas ih ima nešto više preko 40. Ima naravno i prihod, dobar prihod tako da je recimo i od JANAF-a kupila onu zgradu za 40 milijuna kuna, sada se pitam kada će onda od cijene plina, jer netko mora platiti tog operatera, kada će onda to i oni kupiti neku novu zgradu za 40 milijuna kuna, zato kažem da nam nije po hitnom postupku nije trebalo donijeti ovakav zakon. I također zašto to donosimo na brzinu. Mislim da je 2007. godine kada smo donosili taj zakon da je naša hrvatska delegacija koja je u Bruxellesu pregovarala ili pregovarala ili nje bila stručna ili je bila primorana da Zakon o tržištu plina žurno napiše ili prepiše iz Europe što se vidi po terminologiji koja je bila loše prevedena i stručnoj publici u Republici Hrvatskoj poprilično nerazumljiva. I iz toga se naravno … /Ne razumije se./ … pa se tako i sada donose izmjene, a vrlo je vjerojatno da će se i navedeni zakonski podakti i pravilnici donositi na isti način. Mislim da nije dobro da se na neki način u ovu raspravu oko ovih izmjena koje su ja bih rekao i tehničko-pravne naravi a ne suštinske, nitko nije konzultiran osim Plinocroa i Ekonerga kao konzultanata, nitko nije sudjelovao od onih subjekata koji se bave tržištem plina u izradi prijedloga, a kamoli da je bila organizirana bilo kakva rasprava pa valja konstatirati da je to praksa koju bi trebalo izbjeći, jer valjda bi trebalo s tim ljudima porazgovarati da i oni kažu svoje mišljenje o jednom ovakvom zakonu koji takav kakav jest. Naravno ne znam zašto je to tako, ali evo jasno je da se želi diskutirati niti raspravljati o izmjenama, jer da je to bilo, za to postojalo i imalo volje to bi se učinilo sa sudionicima na tržištu, a to su transporteri, distributeri, opskrbljivači kao i sa stručnjacima iz hrvatske stručne udruge za plin na javan i jasan način te bi danas ovaj prijedlog imao i potporu onih na koje će se odnositi, a isto tako i potporu kluba SDP-a. Na jedan ovakav način gdje se donosi zakon po hitnom postupku za što se nisu stekli uvjeti po poslovniku gdje se pokriva nerad u ovoj godini dana gdje su se trebali donijeti pravilnici koji su onda trebali regulirati ovo tržište plina, klub SDP-a neće podržati ovakav prijedlog zakona. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Željko Vincelj, u ime kluba HNS-a. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Biti ću kratak jer objektivno se za ovaj set tema koje imamo, moramo priznati svi nismo mogli pripremiti jer ovaj ritam naprosto se ne može pratiti kvalitetnim radom, ali evo reći ću samo nekoliko onih napomena generalne naravi uz ovu temu. Deklarirani proces liberalizacija plinskog tržišta u nekoliko godina doveo je do bujanja razno-raznih sudionika na tržištu plina. Nabrajam: osim proizvođača plina na početku i tarifnog kupca na kraju poredali su se operater transportnog sustava, operater distribucijskog sustava, operater sustava skladišta plina, operater terminala za ukapljeni prirodni plin, opskrbljivač plinom, posrednih na tržištu plina, zastupnik na tržištu plina i povlašteni kupac. Ovim izmjenama Zakona o tržištu plina društvo se povećava za bilančnu skupinu, operatera tržišta plina i trgovca plinom. Ukupno 13 sudionika u procesu opskrbe plinom kojeg smo do jučer doživljavali u shemi Ina, naš komunalac, mi kao kupci. Ne znam da li itko osim onih koji su stručno i duboko u plinskom biznisu može razlikovati sve te subjekte i nabrojati nazive poduzeća ili institucije koje pokrivaju pojedino područje djelovanja. Ali zato svi mi koji smo daleko od toga da ih i nabrojimo, a kamoli detektiramo, opišemo ili znamo dovoljno o njima i da li nešto rade ili ne i da li su u praksi uopće prisutni ili ne, sasvim smo sigurni da nam sva ta regimenta sudionika u procesu neće donijeti jeftiniji plin. Dapače, ona dvojica zadnjih jadnika povlašteni kupac i tarifni kupac morat će namiriti ostalih 11 posrednika u putovanju plina iz zemlje pa do našeg plinomjera na kući ili poduzeću. Nitko od njih svoj posao neće raditi badava. Treba li to biti tako? Naravno da ne. Ali mi smo majstori u dvije krajnosti. Ili uopće ne reguliramo problem ili ga prereguliramo kao ovdje pa na kraju nitko ne zna tko pije, ali se dobro zna tko plaća, krajnji potrošač, građanin ili poduzetnik. Zna se dakle tko će to šaroliko društvo sudionika u plinskom biznisu platiti, a ne zna se puno toga, počevši od toga što će svi oni sa nama ili na nama kupcima raditi, koliko će sve to skupa koštati, pa do toga da li ćemo usred ciče zime imati plina ili ne, da li će petrokemija imati redukcije ili, da li će sutra cijena biti tri, četiri ili pet kuna po kubnom metru plina, sa čime nam se već dugo prijeti i kreće koliko čujemo od nove godine sa najmanje 20%. Jer kao uvozna cijena plina je već veća nego ona koju mi plaćamo i INA je zbog toga na koljenima, a posljednjih nekoliko godina svake godine uredno završi sa prosječnom milijardom kuna dobiti. Nitko pri tome neće otkriti koliko je to stvarno cijena domaćeg plina kojeg imamo za preko 60% svoje potrošnje. Neki nezavisni plinski stručnjaci kažu da i 10 puta manje od cijene koju plaćaju Zagrepčani od 2 kune i 8 lipa po kubnom metru plina. Nitko neće otkriti kolika je cijena plina kojeg iz sjevernog Jadrana prodajemo Talijanima. Opet neki nezavisni plinski stručnjaci kažu i 5 puta manje od ove Zagrebačke cijene za od 2 kune i 8 lipa po kubnom metru. Nitko neće otkriti tko je kriv što nemamo dovoljno kapaciteta za skladištenje i …/Govornik se ne razumije./… kako bi ga konačno jedne zime imali dovoljno itd., itd. Hvala. I zaključno, državni tajnik gospodin Miljenko Pavlaković. Izvolite. **Pavlaković, Miljenko** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo kratko ću pokušati odgovoriti cijenjenim zastupnicima zašto hitan postupak. Mi smatram da ne radi se o nikakvom neradu, nego upravo ove izmjene i dopune Zakona o tržištu plina idu iz razloga da smo definirali model tržišta koje smo u zakonu i također podzakonske akte koje treba uskladiti sa regulativama. U trenutku donošenja samog zakona u završnoj fazi je stupila regulativa 17,75 Europske unije, pa sada normalno trebamo ići i na ove izmjene i dopune s obzirom da ta regulativa upravo govori u sigurnosti opskrbe sa plinom i njezin glavni naglasak upravo je taj segment. Što se tiče samih kazna podzakonskim aktom će biti regulirano da odgodom primjene od dvije godine tako da te kazne ma koliko one bile nisu u efektu odmah, nego jedan prijelazni period do primjene toga. što se tiče samih operatera, upravo direktiva Europske unije 55 iz 2005. godine koja govori o liberalizaciji tržišta, govori o operaterima koji trebaju postojati. Znači nije to hir našeg ministarstva da ti operateri trebaju postojati, nego upravo direktiva Europske unije sa kojom se i usklađujemo. A što se tiče opterećenja same cijene plina, ti operateri neznatno doslovno u promilima postotka će utjecati na samu cijenu plina, jer u osnovnom postoji operater za električnu energiju već sada, pa i to opterećenje nije nešto što je baš mjerljivo. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu.